eða þar til síðari hluta 1. umr. um fjárlög 2023 er lokið. Í dag verður haldið áfram umræðu um fjárlagafrumvarpið þar sem fagráðherrar taka þátt í umræðunni um sína málaflokka. Samkomulag er um fyrirkomulag umræðunnar. Ráðherrar hafa fimm mínútur til framsögu. Eftir það getur einn þingmaður frá hverjum þingflokki beint fyrirspurnum til ráðherra og hefur til þess tvær mínútur tvisvar sinnum. Þá geta þingflokkar ákveðið að tveir þingmenn tali frá flokki en þá aðeins í tvær mínútur hvor. Andsvör eru ekki leyfð.

Við lok umræðunnar talar fjármála- og efnahagsráðherra að nýju og hefur til þess tíu mínútur. Þar á eftir tala talsmenn þingflokka sem hafa tíu mínútur hver og að endingu verða lokaorð ráðherra fimm mínútur.

Stóru línurnar eru þær að við höfum gengið í gegnum nánast ótrúlega tíma í efnahagsmálum, ekki bara Íslands heldur í heiminum á undanförnum tveimur árum, ótrúlegar sviptingar í samfélögum okkar þar sem við erum nýkomin út úr heimsfaraldri þar sem stjórnvöld þurftu að taka bæði flóknar og erfiðar ákvarðanir, ekki aðeins um sóttvarnaráðstafanir heldur ekki síður um aðgerðir í efnahags- og félagsmálum og auðvitað í mikilli óvissu. Það má rifja það upp að fyrir innan við ári vorum við enn með ýmsar takmarkanir innan lands og óvissan um þróun faraldursins var enn mikil og einungis ríflega hálft ár er síðan öllum sóttvarnaráðstöfunum var aflétt innan lands. Það var 25. febrúar en daginn áður fengum við fregnir af ólögmætri innrás Rússa í Úkraínu

sem við sem erum þjóðarleiðtogar í Evrópuríkjum ræðum mest núna. Það er verðbólgan, það er staðan á orkuverði og áhrifin á lífskjör almennings. Eins og ég sagði í stefnuræðu minni þá getum við Íslendingar um margt glaðst, getum við sagt, yfir okkar stöðu í þessum efnum en það breytir því ekki að við þurfum að takast á við verðbólguna, því fari hún úr böndum er það mikil ógn við lífsgæði og lífskjör almennings. almennings. Ég tel að stefna okkar í heimsfaraldri hafi reynst farsæl og þar var ríkissjóði auðvitað beitt markvisst, bæði til að styðja við almenning í landinu og atvinnulíf. Þar sem ég stóð hér fyrir ári og svaraði spurningum um að við værum ekki að gera nóg til að draga úr atvinnuleysi vil ég segja að raunin hefur orðið allt önnur, atvinnuástand er gott, umsvifin í efnahagslífinu eru mikil og það er ekki síst vegna aðgerða stjórnvalda. að sjálfsögðu skuldsetningu ríkissjóðs í þessum aðstæðum sem hafði gott svigrúm í upphafi faraldursins og gerði okkur kleift að taka á vandanum. En auðvitað þarf að snúa þeirri þróun við,

enn er staða heimila og fyrirtækja almennt góð. Það þýðir ekki að við þurfum ekki að vera á vaktinni gagnvart því hvernig mál þróast á komandi vikum og mánuðum. Það er ekkert langt síðan lífskjararannsókn Hagstofunnar sýndi okkur að staða heimilanna í landinu hefur aldrei verið betri, en í öllum þessum sviptingum skiptir máli að við séum á tánum, efnahagslegar áskoranir nú eru allt aðrar en á undanförnum árum og þess vegna erum við auðvitað að leggja það til núna að ríkisfjármálin vinni með peningastefnunni, að við drögum úr þeirri aukningu sem hefur verið og leggjum þannig okkar af mörkum til að takast á við verðbólguna. Ég get nefnt aðhaldsaðgerðir sem ýmist eru hóflegt aðhald á almenna starfsemi, sértækar aðgerðir þar sem við erum að fresta útgjöldum til 2024, aukin gjaldtaka. Það hefur verið rætt mikið um áfengis- og tóbaksgjöld hér en ég vil líka nefna varaflugvallargjaldið sem við höfum rætt í mörg ár og ég tel reyndar gríðarlega mikilvægt gjald til að byggja upp flugvallarkerfi landsins til framtíðar og svo sjókvíaeldi þar sem breytingar eru gerðar á verðmætagjaldinu. Ég vil minna á þær mótvægisaðgerðir sem strax var ráðist í til að mæta stöðu þeirra hópa sem eru í þrengstri stöðu með hækkun á greiðslum almannatrygginga og auknum húsnæðisstuðningi.

og síðan hefur verið ráðist í sérstakar ráðstafanir nú til að draga úr þenslu. Verkefnið núna er að verja þá stöðu sem við erum í, sporna gegn þenslu og verðbólgu, styrkja um leið og verja almannaþjónustuna, velferðina, afkomutryggingakerfin, styrkja húsnæðismarkaðinn. Þar stendur auðvitað yfir stefnumótun þannig að fjárlagafrumvarpið eitt og sér er ekki nægjanleg heimild um hvert við stefnum í því. Ég gæti auðvitað talið upp þau framlög sem eru hér að

Ég held að þetta verði mjög mikilvægt því við erum auðvitað ekki enn búin að átta okkur alveg á endanlegum afleiðingum þessara tveggja ára á sálarlíf (Forseti hringir.) landsmanna. Þannig að ég minni á þetta framlag hér.

þ.e. að tryggja það að þau sem fyrst og fremst hafa fjármagnstekjur greiði útsvar til sveitarfélaganna eins og aðrir skattgreiðendur. Þessi vinna stendur nú yfir í fjármálaráðuneytinu. Um þetta erum við Vinstri græn búin að tala að minnsta kosti síðan ég hóf þátttöku í þessari hreyfingu fyrir 20 árum

Ríkasta fólkið í landinu jók tekjur sínar mest á síðasta ári. En er það nóg að ég og hæstv. ráðherra séum sammála? Eru þá allir inni sem

þetta: Það er svo að fjármagnstekjur jukust verulega hjá tekjuhæsta hópnum í fyrra og dreifing þeirra er mun ójafnari en almennt í launatekjuskalanum

góðri ræðu sem ég þakka hv. þingmanni fyrir að vitna í, er að kveðið er á um það í stjórnarsáttmála að regluverk í kringum tekjutilflutning verði endurskoðað til að tryggja að þau sem hafa eingöngu fjármagnstekjur reikni sér endurgjald, auk endurskoðunar á regluverki í kringum tekjutilflutning sem verður líka tekið til endurskoðunar. Um þetta er fjallað í stjórnarsáttmála.

og það er alveg augljóst hvernig misskiptingin er að aukast í skjóli þeirra laga sem við erum með. En gott og vel, ég hef hlustað eftir því sem hæstv. fjármálaráðherra hefur sagt um þessa endurskoðun. En þá spyr ég:

Þá spyr ég í framhaldi: Hvernig hyggst hæstv. forsætisráðherra bregðast við því? Á að gera það með því að þrengja enn frekar að þjónustu og sýna aðhald með þeim hætti, eða á að sýna aðhald með einhverjum öðrum skattstofnum? Á hverja munu þeir leggjast? Munu þeir vera flatir á allt fólk og bitna harðast á þeim sem verst standa, eins og augljóst er að gert hefur verið í núverandi fjárlögum?

Herra forseti. Það stendur ekki til að skerða útsvarsgreiðslur til sveitarfélaga. Það getur ekki orðið raunin. Það sem stendur yfir er í raun og veru að reyna að kortleggja þann hóp því að nú er margt fólk með fjármagnstekjur sem eru bara lágar fjármagnstekjur, mögulega einhvers konar sparnaður. Síðan er það fólk með launatekjur sem það greiðir útsvar af. En það er ákveðinn hópur sem við höfum oft talað um hér á vettvangi Alþingis og stjórnmálanna sem er ekki með launatekjur, sem reiknar sér ekki endurgjald, er eingöngu með fjármagnstekjur.

grunngildin sem eru höfð að leiðarljósi í þessum efnum vegna þess að ekki stendur til að neitt skerðist, alla vega ekki í þessum efnum, bara svo ég sé algerlega skýr. En útfærslan getur auðvitað orðið flókin vegna þess að hér þarf að kortleggja hópinn og ég veit að þeirri vinnu er ekki lokið þótt hún standi yfir. Síðan vil ég bara segja almennt við orðum hv. þingmanns þar sem ég tel að við séum sammála: Ég held að mjög mikilvæg skref hafi verið stigin á síðasta kjörtímabili þegar við

greiða sanngjarnan skerf núna af sínum tekjum til sveitarfélaga vegna uppbyggingar kerfisins — það er löngu tímabært að taka á því, löngu tímabært. Þetta er ekkert stór hópur. Þetta mun ekki skipta sköpum fyrir sveitarfélögin. Þetta snýst um að við tökum þátt í þessum grunnrekstri samfélags okkar.

Það er ánægjulegt hve vel hefur tekist til á sögulegum tímum og það er mikilvægt að við höldum áfram að verja góða stöðu.

Með vísan í það markmið ríkisstjórnarinnar að brjóta niður múra innan Stjórnarráðsins velti ég því fyrir mér hvernig það gangi nú ári síðar, hvaða aðgerðir sé stefnt að því að ráðast í til viðbótar við það sem hefur verið gert nú þegar, hvernig árangurinn af þeim hefur verið mældur og loks hvert sé samhæfingarhlutverk forsætisráðherra í þeirri vinnu. Þessu til viðbótar velti ég því fyrir mér hvort til standi að byggja brýr milli ráðuneyta og stofnana þeirra. Með auknum sveigjanleika og minni rörsýn væri hægt að nálgast verkefnin út frá hagsmunum heildarinnar frekar en starfsemi einstakra ráðuneyta og stofnana. Ég tel að það væri til mikils að vinna að stórefla þetta samstarf. Í því samhengi langar mig að spyrja forsætisráðherra hvort ekki þurfi að ráðast í breytingar á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins til að ná fram þessum markmiðum þannig að umgjörðin líkist meira því sem gerist á almennum vinnumarkaði.

var liður í þeirri hugsun að við værum að auka samhæfingu milli ólíkra ráðuneyta og stofnana og að stjórnkerfið væri sveigjanlegt. Eins og kom fram þegar ég fylgdi þeim málum úr hlaði í þessum sal

sem gerð var grein fyrir við upphaf verkefnisins. Það er ekki búið að taka saman

um eitt ráðuneyti væri 190 milljónir en kostnaður við fjölgun ráðuneyta væri minni en tvöfaldur kostnaður, enda fjölgar ráðherrum þá einungis um einn af því að það voru ráðherrar sameiginlega í ráðuneytum í fyrra fyrirkomulagi því ekki viðbótarkostnaður vegna aðstoðarmanna, ritara og bílstjóra nema vegna eins ráðherra. Það er þannig tiltekinn kostnaður. Sömuleiðis vil ég nefna það hér að það hafa auðvitað verið viðbótaráskoranir við rekstur Stjórnarráðsins vegna húsnæðismála þar sem ráðuneyti hafa lent, eins og víða annars staðar í samfélaginu, í myglu, þannig að við erum með ráðuneytið núna í tímabundnu húsnæði sem ég vil vekja athygli þingsins á. Það er verið að vinna að framtíðarlausnum á húsnæðismálum ráðuneyta.

Það gæti líka verið jákvætt í efnahagsástandi þar sem krafa er uppi um aðhald og þegar sérstök verkefni eða aðstæður eru uppi sem geta haft áhrif á starfsmannahald á hverjum tíma. Við höfum náð fínum árangri í því að sameina ríkisstofnanir. Til að mynda voru 250 ríkisstofnanir árið 1998 en í fyrra voru þær 156. Mig langaði að spyrja hvort verið væri að leggja áherslu á sameiningu ríkisstofnana til hagræðingar, sérstaklega í ljósi skýrslu Ríkisendurskoðunar sem kom í fyrravetur og hvort forsætisráðherra sé að leggja vinnu í það að greina hvar megi sameina í ljósi samhæfingarhlutverks síns.

en það hefur engin slík vinna verið sett af stað og hún var ekki metin nauðsynleg til að ná fram því sem við vildum ná fram í þessari aðgerð, sem var að auka þennan sveigjanleika í stjórnsýslunni. Hvernig á að meta árangur af þessum breytingum? Ég ætla að vera heiðarleg, ég tel ekki að ég geti í raun sagt til um það fyrr en aðeins lengra er liðið, þetta hafi í raun og sann orðið til þess að auka samhæfingu og samstarf ráðuneyta. Ég vil hins vegar segja að mér hefur þótt ganga vel það fyrirkomulag sem komið var á með stjórnarráðslögunum árið 2011 að vera með tilteknar ráðherranefndir sem fjalla um einstök málefni. Það gerir að verkum að það er í raun og veru auðveldara að færa málaflokka á milli ráðuneyta, setja á laggirnar nýjar einingar og breyta fyrirkomulaginu af því að við erum alltaf með þetta samhæfingarverkefni í ráðherranefndunum. Ég myndi segja að reynslan af því sé góð. hins vegar boðað að við munum endurskoða lögin um Stjórnarráðið. Sú vinna mun hefjast í vetur. Það verður ekki á þingmálaskrá þennan vetur og ég mun óska eftir góðu samstarfi við alla þingflokka um þau mál.

áhyggjur uppi um hvernig það myndi takast til og ég ætla að leyfa mér að vera brött og segja að vel hafi tekist til. Ég held að við séum með aukinn slagkraft í sameinaðri stofnun. Á minni þingmálaskrá er frumvarp um ákveðnar breytingar sem ég mun leggja til á grundvelli skýrslu sem var unnin við mat

sjálfum fiskimiðunum í kringum landið, gjöfulustu fiskimiðum heims. Í fjárlagafrumvarpinu er áætlað að tekjur ríkissjóðs vegna áfengisgjalds verði 25,5 milljarðar kr. Í frumvarpinu segir einnig að tekjur ríkissjóðs af veiðileyfagjaldi séu áætlaðar 8 milljarðar kr. Þetta þýðir að tekjur ríkissjóðs af áfengisgjaldi verða meira en þrefalt meiri en af veiðigjaldi, 25,5 milljarðar á móti 8 milljörðum.

Spurningin er þessi: Hvernig stendur á því að við getum ekki fengið meira í sameiginlegan sjóð landsmanna fyrir auðlindarentuna af sjávarauðlindinni en af áfengi? Getur hæstv. forsætisráðherra gefið þingheimi skýringu á þessum gríðarlega mun?